Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda – - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u športu, Prijedlog akta ste primili u pretince. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obitelj, mladež i šport. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ne. Žele li izvjestitelji radnih tijela uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba zastupnika SDP-a, poštovana kolegica Perman. Izvolite kolegice. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Doping, odnosno stimulativna sredstva su zadnjih 20-tak godina sve više i masovnije prisutna, a sve sa željom i ciljem postizanja što većih sportskih dometa, a to je velikim dijelom uzrokovano i sve većim financijskim i materijalnim dobrima prisutnim u sportu. Sport sve više prestaje biti sredstvom osobnog dokazivanja i psihofizičkog razvoja mladih ljudi, a sve više sredstvo stjecanja materijalne koristi klubova, menadžera i na kraju samih sportaša, a ujedno vrlo često i način pranja nezakonito stečenog novca u svijetu sive ekonomije i prljavog biznisa. Upravo tu oni koji ostvaruju sportske rezultate, a to su sami sportaši vrlo često postaju žrtvom vlastitih ambicija, ali i ambicija trenera, menadžera, klubova, pa čak na žalost i njihovih roditelja. Čula sam za slučaj plivačkog trenera koji je od svojih plivačica tražio da uzimaju muške hormone kako bi povećale mišićnu masu što je za posljedicu imalo pojačanu dlakavost sportašica i gubitak mjesečnog ciklusa, a isto tako je tražio i da uzimaju vitaminske nadomjestke bez proizvođačke deklaracije sumnjivog sadržaja koje je osobno nabavljao i distribuirao po cijenama višim od onih koje su postojale Mnogi su sportaši ostali trajno narušenog zdravlja zbog uzimanja steroida a nemali broj je i onih koji su smrtno stradali u želji za dometima koji su bili iznad njihovih tjelesnih mogućnosti. Mnoge države i međunarodne institucije prije svega u sportu na čelu sa Međunarodnim olimpijskim odborom čine ogromne napore kako bi se stalo na kraj ovoj pošasti. U tu svrhu osnovana je i Svjetska antidoping agencija te su doneseni svjetski kodeks protiv dopinga i Deklaracija o borbi protiv dopinga u sportu te Europska konvencija protiv dopinga u sportu. Međunarodna konvencija protiv dopinga u sportu usvojena je u Parizu u sjedištu UNESCO-a krajem 2005. godine, a 1. veljače ove godine stupila je na snagu nakon što ju je ratificiralo 30 zemalja. Kako je i Republika Hrvatska članica međunarodnih sportskih foruma i asocijacija logično je da ovu konvenciju potvrdi i službeno usvajanjem zakona u Hrvatskom saboru. U tom smislu i klub SDP-a podržava i donošenje Zakona o Konvenciji za borbu protiv dopinga u sportu, potvrđivanjem ove međunarodne konvencije. Sukladno novom Zakonu o sportu donesenom prije više od godinu dana Vlada je u veljači ove godine donijela Uredbu u osnivanju Hrvatske antidoping agencije, ali sa šest mjeseci zakašnjenja. Također je i imenovala i privremenog ravnatelja hrvatske hrvatske agencije ali i to sa mjesec dana zakašnjenja od osnivanja same agencije odnosno sedam mjeseci zakašnjenja od donošenja zakona. Još uvijek nije imenovana upravno vijeće ni stručno vijeće agencije i nije donesen njezin statut. No ovdje ne mogu a da ne spomenem nepoštivanje novog Zakona o sportu od strane samog nadležnog ministarstva. u skladu sa zakonom trebalo je donijeti čitav niz podzakonskih akata ali nažalost nije, pa tako nije osnovano Nacionalno vijeće za sport, nije donesen Nacionalni program sporta, nije donesen Pravilnik o sportskim građevinama, nije donesen provedbeni propis o naplati javnih davanja i tražbina profesionalnih klubova, nije osnovan informacijski sustav u sportu, a proces preoblikovanja profesionalnih klubova stoji na mjestu, a nema ni Povjerenstva za profesionalne klubove. Također nije donesen Pravilnik o uvjetima, vrsti i načinu obavljanja liječničkih pregleda sportaša kao ni pravila o evidenciji i dokumentaciji tih pregleda što ima direktne veze sa dopingom, a time i zdravljem sportaša pa moram izraziti bojazan u sudbinu i provedbu ove konvencije u Hrvatskoj. No ipak se nadam da će međunarodna zajednica biti pokretač provedbe ovog zakona i kod nas, pa u tom smislu još jednom izražavam podršku kluba SDP-a donošenju Zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu. I na kraju samo nekoliko tehničkih primjedbi. Naime, u prijevodu konvencije na hrvatski jezik u dodatku 1. koji se odnosi na zabranjene tvari na strani 19. podnaslov "anabolna sredstva" označen je sa "SI" umjesto "S1", a na strani 22. podnaslov "pojačavanje prijenosa kisika" označen sa "MI" umjesto "M1", a na strani 24. podnaslov "alkohol" označen je sa "PI" umjesto "P1", u tekstu ispod tog naslova navedeno je "kuglanje" a treba biti "boćanje". Isto kao i u tekstu ispod podnaslova "P2 beta blokatori". Naime "cmsb" je kratica za Confederacion mundial de sport de bulls odnosno Svjetsku boćarsku konfederaciju. Nadam se da će ove pogreške biti ispravljene prije objave u "Narodnim novinama". Hvala lijepo. Hvala vama poštovana kolegice Perman. Nemamo više prijavljenih po klubovima. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prijavio se poštovani kolega Slaven Letica. Nema ga. Gubi pravo govora po ovoj temi. Zaključujem raspravu po ovoj temi. I glasat ćemo kad se za to steknu uvjeti.